Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. - Izvješće o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i direkcije za nadzor društava za osiguranje za 2005. godinu Sukladno članku 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dostavila je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predsjednik uprave, Ante Samodol će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Samodol, Ante** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je izvješće koje je agencija dostavila u skladu članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, a koji se zapravo sastoji od tri separatna izvješća, prošle godine tri međusobno nepovezanih institucija za nadzor različitih dijelova financijskog sektora nebankovnog financijskog sektora. Sve tri institucije kao što su bili HAGENA, Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Komisija za vrijednosne papire su bile zadužene za nadzor, superviziju, dakle nebankovnog financijskog sektora, a kao što znate krajem prošle godine ovaj Dom je usvojio Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. U izvješću se nalazi pred vama dakle tri detaljna opisa svih triju sektora koji su nadzirale tri institucije, a ja bih samo htio istaknuti da je taj sektor, ukupni financijski sektor danas ima oko 340 milijardi kuna što je za oko 50% više od bruto domaćeg proizvoda. Imovina nebankovnog sektora koja je sada pod nadzorom ove objedinjene agencije, a prošle godine sve tri institucije je oko 65% bruto domaćeg proizvoda ili ukupno oko 130 milijardi i ukupna imovina nebankovnog sektora. U ostvarivanju svojih ciljeva, dakle ova agencija ima prvi cilj stabilnost financijskog sustava, a drugi nadzor zakonitosti rada subjekata nadzora. Agencija ostvaruje različitim aktivnostima, odnosno prema instrumentima koji proizlaze iz Zakona Zakona o agenciji, a isto tako htio bih samo istaknuti da u Hrvatskoj djeluje najmanje šest financijskih konglomerata. U tijeku je proces usklađivanja zakonodavnog okvira s pravnim stečevinama Europske unije, a isto tako ono što je za nas najvažnije je da taj sektor, financijski sektor raste godišnje po prosječnoj stopi od 11%, a istodobno bruto domaći proizvod raste po stopi manje od 5% što zahtjeva još veću angažiranost institucija za nadzor. U ovom slučaju govorimo o agenciji, s druge strane za nadzor bankovnog sektora je zadužena Hrvatska narodna banka, dakle postoje dvije institucije koje nadziru nebankovni i bankovni sektor. S obzirom na važnost svih triju izvješća, a sada položaj ove agencije i sve onoš to je opisano, dakle sve aktivnosti koje su u izvješću pred vama, ja vas molim da usvojite dakle ovo izvješće, a isto tako želim istaknuti da će iduće godine biti jedno jedinstveno izvješće koje će raditi sada objedinjena agencija. Želim također istaknuti da je agencija u ovih devet mjeseci što se pokazalo opravdanim objedinjavanje, imala dosta posla a najviše smo prepoznati kroz ovaj postupak preuzimanja i da će na zadovoljstvo, dakle i ovoga Sabora, ukupne poslovne zajednice taj proces biti okončan na transparentan i zakonski propisan način. Hvala vam lijepa. Ovo imamo sada, jer još nema ministra, predlagača pa idemo na ovu točku. Odbor za financije i državni proračun? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga preuzela je 1. siječnja 2006. godine kao pravni slijednik ovlasti i poslove od Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, Direkcije za nadzor društava za osiguranja. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izradila je objedinjeno izvješće o radu navedenih institucija za 2005. godinu. Po našoj ocjeni izvješće je metodološki i sadržanoj kvalitetno napravljeno, stoga bi za navedene institucije istakao sljedeće. Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske tijekom 2005. godine obavila je regulaciju i nadzor tržišta vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj te aktivno i sustavno djelovala na cijelom tržištu kapitala. Pored ostalog, odobrila 20 zahtjeva za odobrenje prospekta u izdavanju dionica javnom ili privatnom ponudom te riješila 43 zahtjeva za objavljivanje ponuda za preuzimanje od čega su 42 zahtjeva odobrena i jedan odbijen. Od toga 6 zahtjeva se odnosi na preuzimanje banaka, 9 zahtjeva se odnosilo na izdavatelja čiji je većinski paket dionica prodan iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju. Kod ovih preuzimanja skrenuo bih pozornost na preuzimanje "Sunčanog Hvara" d.d. Hvar čijim im je postupkom preuzimanja uspostavljeno tržište tzv. javnog privatnog partnerstva između Republike Hrvatske i "Orko Grupe" iz Luksemburga. U 2005. u svim društvima u kojima je objavljena ponuda za preuzimanje malim dioničarima koji su pohranili svoje dionice, isplaćeno je 192 milijuna 159 tisuća kuna. Komisija je trgovačkom društvu "SN Holding" Zagreb, odbila zahtjev za odobrenje objavljivanja ponuda za preuzimanje javnog dioničkog društva "Liburnija rivijera hoteli" d.d. Zagreb, odnosno Opatija i s tim u vezi rješenjem je poništila sve transakcije prijenosa dionica izdavatelja Liburnije s Hrvatskog fonda za privatizaciju na "SN Holding" d.d. Zagreb i "Dom Holding" Zagreb. Tijekom 2005. u Republici Hrvatskoj poslovalo je 56 otvorenih investicijskih fondova, 6 zatvorenih investicijskih fondova, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i umirovljenički fond, registrirana su i 22 društva za upravljanje investicijskim fondovima. Dakle, ukupna imovina kojom fondovi raspolažu 31.12.2005. iznosila je 12 milijardi 480 milijuna kuna. Komisija je svakodnevno pratila i aktivnosti na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi. U Republici Hrvatskoj je poslovalo 40 ovlaštenih društava koja su imala valjanu dozvolu za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima i to 25 25 brokerskih društava i 15 banaka. Komisija je također donijela 54 rješenja kojima je naložila uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju navedenih društava te naredila poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. Temeljem prijava komisije sudovi Republike Hrvatske donijeli su šezdeset i sedam Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja u 2005. provodila je stalni nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i društava, mirovinskih osiguravajućih društava te nad središnjim registrom osiguranika. Tijekom nadzora nisu utvrđene veće povrede zakonskih odredbi iz uočenih manjih nepravilnosti u radu mirovinskih društava. Te nepravilnosti mirovinskih društava u propisanim rokovima društva su ispravila. U nadzoru nad radom Regosa i mirovinskog osiguravajućeg društva nisu utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti. Vrijedno je istaći da na hrvatskom mirovinskom tržištu u 2005. godini da su poslovala četiri obavezna mirovinska fonda pod upravljanjem obaveznim mirovinskim društvima koja su u vlasništvu Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreba, Reiffeisen banke. Broj članova obaveznih mirovinskih društava tijekom 2005. povećao se za 87 tisuća 881 osobu tako da je ukupno iznosio broj učlanjenih osiguranika 1 milijuna i 248 tisuća 935. U obavezne mirovinske fondove tijekom 2005. 2005. godine uplaćeno je 3 milijarde i 100 milijuna kuna doprinosa te ostvareni prinosi od ulaganja kapitala obaveznih mirovinskih fondova iz proteklih godina. Neto imovina na kraju godine iznosila je 11 milijardi i 700 milijuna kuna od čega 10 milijardi i 670 milijuna kuna je uloženo u vrijednosne papire i depozite. Obavezni mirovinski fondovi i nadalje najviše ulažu na domaćem tržištu kapitala u državne i druge …/Govornik se ne razumije./… Od uložene imovine 89% čine ulaganja u domaću imovinu dok ulaganja u inozemnu imovinu iznose 11%. Na uložena sredstva ostvaren je prinos indeksa miroks za 2005. u iznosu od 6,78%. Tokom te godine poslovalo je također još šest otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova u koje je bila učlanjena 51 tisuća i 158 osiguranika a raspolagali su sa kapitalom od 206 milijuna kuna. Također većina te imovine je uložena na domaćem tržištu kapitala u državne obaveznice, porporativne obaveznice, investicijske fondove u visini od 88,54% a dok je u inozemnu imovinu uloženo 5,65%. Prinosi ovih fondova kretali su se između 5,13% do 11,06%. Također tijekom godine 2005. poslovalo je i osam zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova čiji su pokrovitelji poslodavci, sindikati i udruga samostalnih sindikata. Tu je bilo učlanjeno 5 tisuća i 336 članova. Imovina tih fondova, zatvorenih fondova je 21,5 milijun kuna a prinose koje su ostvarili od …/Govornik se ne Ovaj segment mirovinskog tržišta je najmanji ali za očekivati je daljnji rast kako broja fondova tako i članstva a imovine kojom upravljaju jer je sve veći broj poslodavaca odlučuje biti pokrovitelj zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Moram istaći da ulaganja mirovinskih fondova na hrvatskom financijskom tržištu povećalo je trgovinu domaćim vrijednosnim papirima kako državnog tako i korporativnog sektora. To ukazuje da će u narednim godinama mirovinski fondovi postati moćni institucionalni investitori čija ulaganja će omogućiti značajan gospodarski rast u Republici Hrvatskoj. Prema procjeni do 2012. godine u ovim mirovinskim fondovima će biti kapitala preko 30 milijardi kuna. Što se tiče Direkcije za nadzor društava za osiguranje karakteristika tog tržišta u 2005. godini je nastavak visokih stopa rasta koje su u segmentu neživotnog osiguranja iznosile 7,8% a u segmentu životnog osiguranja 20,8%. Ukupna premija osiguranja bilježi rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Društva za osiguranje u 2005. ostvarila su ukupno zaračunatu premiju u visini 7 milijardi 350 milijuna od čega 5 milijardi i 450 milijuna se odnosi na premije neživotnog osiguranja a milijarda i 900 milijuna kuna na premije životnog osiguranja. U našoj državi tijekom 2005. poslovala su 23 društva za osiguranje i dva društva za reosiguranje. Tijekom godine nastavljeno je spajanje i preuzimanje društava tako da su dva društva prestala postojati kao pravne osobe a jedno društvo je osnovano. osnovano. Vlasnička struktura značajno se promijenila tako da je četrnaest društava postalo vlasništvo s većinskim stranim kapitalom. Aktiva društava za osiguranje koncem godine iznosila je 16 milijardi i 600 milijuna kuna i bila je za 15% veća u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupne vrijednosti aktive 81,5% odnosi se na ulaganja. 12% na potraživanja. 4,2% na ostalu imovinu i 2,2% na nematerijalnu imovinu. U strukturi pasive dominiraju tehničke pričuve sa 75%. Ulaganje sredstava matematičke pričuve koja se inače formiraju iz premija životnog osiguranja prema odredbama zakona a društva su ih dužna uložiti na hrvatskom financijskom tržištu. Najvećim dijelom su ta sredstva uložena u sljedeće: u vrijednosne papire 4,3 milijarde, u depozite banaka 678 milijuna milijuna kuna, u nekretnine sa stalnim prihodom 257 milijuna kuna i u ostala ulaganja 498 milijuna kuna. Dakle najveći, u visini 75% uložen je u vrijednosne papire na hrvatskom tržištu. Ostala raspoloživa sredstva su društva uložila u zemljište i zgrade, vrijednosne papire, depozite, zajmove osigurane založnim pravom i u ostalu vrijednu imovinu. Direkcija za nadzor društava za osiguranje tijekom 2005. godine aktivno je provodila nadzor nad radom društava, društava za osiguranje. Pri obavljanju nadzora utvrđene su nepravilnosti pa je podneseno 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka te su izdata dva naloga za naknadu jamstvenog kapitala i više naloga za otklanjanje nepravilnosti vezanih uz ulaganje sredstava. Zbog nepoštivanja naloga u dva slučaja poduzete su odgovarajuće mjere pa je odbijeno izdavanje jedne suglasnosti i oduzeta jedna suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva. Zbog nedostatka jamstvenog kapitala oduzeto je odobrenje za rad jednog društva za osiguranje. Zaključno bih istakao da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati usvajanje ovog objedinjenog izvješća za navedene institucije Republike Hrvatske. Hvala. Za Klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

na mirovinske fondove. Znači tu stranu 105, znači društvo za upravljanje i bavljenje mirovinskim fondovima 106, imovina, prinosi fondova 107, društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 108, imovina, prinosi 110 i da sad ne nabrajam ove stranice. Kao što je rekao i moj prethodnik mi jasno svi znamo da imamo 4 fonda. Imamo AZ kojim upravlja Alliantz, imamo Erste imamo Privrednu banku Zagreb PBZ iza čega stoji talijanski kapital Intese, imamo austrijsku Raiffaissen banku odnosno Raiffaissen fond. Fondovi su 2004. znači samo u toj godini uprihodovali dvije milijarde 741 milijun kuna. Neto imovina im je sa 31.12.2004. iznosila 7 milijardi 913 milijuna kuna, a do konca 2005. vidimo prema ovom izvješću to je već naraslo na 11,7 milijardi kuna, a ono što je bit cijele ove priče je struktura ulaganja ukupne imovine tih fondova gdje je od 11,7 milijardi kuna novac uglavnom deponiran odnosno uložen u vrijednosne papire. Na neki način mobiliziran uglavnom kroz državne obveznice ili municijalne obveznice i na taj način jasno rizik je uglavnom izbjegnut. To je dobro, to je na neki način s druge strane loše. Prihod je mali. Ali je barem kada su mirovinski fondovi posrijedi taj prihod konstantan i iznosi su sigurni. Vidimo da je u dionice od recimo za 2004. od tih 7,9 milijardi kuna uloženo svega 350 milijuna kuna. Niti ne 342 milijuna kuna. Znači vidimo da se igra ovdje na sigurno. Rekoh to je dobro, to je loše, ali to govorim samo stoga i zato sam se jedino i javio za riječ da bih rekao da u trenutku kada na neki način kreće totalna rasprodaja Hrvatske s ciljem prije svega povrata duga penzionerima ili kako bi rekao Ustavni sud obeštećenja penzionera, nekad ti fondovi možda malo više hrabrosti iskažu i oko INA-e, a sutradan, ne znam, ne daj Bože ako netko se sjeti privatizirati i Hrvatsku elektroprivredu. Jasno je da u nešto drugo kada su dionice na hrvatskom tržištu kapitala de facto ne smiju ići. Međutim isto tako bih želio reći u čijem su vlasništvu ti mirovinski fondovi? Jasno, oni su u vlasništvu ulagača a postavlja se pitanje tko njima onda upravlja? Razumljivo da upravljaju stranci, znači imamo taj Alliantz, imamo Erste, imamo Privrednu banku Zagreb koju smo privatizirali tamo 1999. godine. Imamo jasno Raiffaissen fond. Rekoh riječ je o izuzetno brzo rastućim fondovima. 2004. riječ je bila o 8 milijardi kuna, a 2005. 11,7 milijardi kuna. S druge strane u čijem su vlasništvu hrvatske banke. Jasno, 95% istih je u rukama stranaca. Tu je riječ o stotinama milijardi kuna novaca koji se na ovaj ili onaj način okrene prije, preko istih. U čijem su vlasništvu privatno investicijski fondovi? Danas holdinzi, ne znam, poput … /Govornik se ne razumije./ … «Dom» fonda koji se ovdje također spominje zbog Liburnije, koji je neuspješno pokušao na neki način progutati Liburniju i Jasno i ti fondovi su uglavnom u rukama stranaca. Što hoću reći? A to isto vrijedi i za HT, za u jednom dijelu i tako dalje. Da država jasno mora štititi nacionalnu imovinu. Tu nacionalnu imovinu neka ne prodaje, a građanima naprosto neka ne brani da upravljaju sa svojim, po svome kako oni misle da je njima najoportunije. To je zapravo bit. Vi imamo, mi imamo situaciju da ne možemo prodati recimo 500 metara neke njivice, ali država bez problema proda banku. Mi ne možemo prodati 500 kvadrata ne znam te njivice, ne znam te njivice, ali država morat će prodati recimo INA-u. Ne možete prodati 500 metara te njivice ali država bez problema može prodati Liburniju, Plivu ili šta ja znam šta, je dobar primjer Pliva zato jer je ona davno prije se našla na londonskoj burzi koji su ako se ne varam '96. u cijelosti gotovo preuzeli stranci. To je znači bit. Međutim, vidimo da se prinosi ostvaruju. U 2004. to je iznosilo 5,82% cca toliko i prinosi se ostvaruju i godine 2005. Znači nešto više od banaka. I fondovi, što je jedino bitno, to su sigurni, bez obzira što su to na neki način, vidimo tvornice novce, barem za članove jasno uprava, pa i zaposlenike itd. Riječ je čak bi se usudio reći o najprivilegiranijim radnim mjestima. Članovi opet nadzornih odbora također su u tim institucijama u ovom času uglavnom stranci. Članovi uprava ajde ipak su naši, kao da sad to mijenja nešto na stvari. No što je također zanimljivo? To su recimo dobrovoljni mirovinski fondovi, tu stvari nažalost ne stoje tako dobro. Tu imamo svega 30 tisuća znači onih koji ne žele da im se dogodi da im mirovina iznosi svega tisuću 244 kune ili kao što je jučer Lesar govorio 900 i nešto kuna godine 2009. ukoliko se ne izmijeni zakonska regulativa i tzv. novi umirovljenici ne izjednače sa starim. Znači na današnji dan mirovina tim ljudima je tisuću 244 kune, tim novim umirovljenicima. Starim umirovljenicima iznosi tisuću 928 kuna, znači nekih 700 kuna više, s time da eto njih 423 tisuće 34 od 760 tisuća starih umirovljenika ipak ostvaruju pravo na povrat u prosjeku od 27 tisuća kuna po osobi. Znači netko manje, netko više, ali recimo da je to sad neki prosjek. Za kraj strani kapital apsolutno vlada Hrvatskom. Samim time zavladao i tim mirovinskim sustavom. Prije toga je zavladao bankarskim, a jednom kad je zavladao bankarskim onda naprosto ide sve redom kao kada padaju domino Dobro, ajde, barem dam danas banke ne propadaju kao što je to bio slučaj '90.-ih godina. Ali od hrvatskog suvereniteta Hrvatskoj je ostala samo zastava, grb, himna, nogometna reprezentacija, ali ionako gotovo svi nogometaši igraju u stranim klubovima. Evo, što je tu je. Formirali smo taj sustav, izgleda ne za sebe, za druge. I vraćam se na početak gdje se kaže da je sve uspješno. Točno. Uspješno je ali nije previše previše utješno da baš ništa u ovoj zemlji sami ne možemo kontrolirati. Jasno da to izvješće kao takvo treba prihvatiti. Da budem iskren ja se ne bojim previše stranog kapitala jer sam svjestan ili će oni doći ili će naši ljudi za njim ali me smeta ponekad licemjernost vlasti npr. ne možete prodati 500 kvadrata njivice, ali država može INA-u, može Plivu, može ne znam i onda se stvarno šta sve ne, i onda se stvarno postavlja pitanje tko je tu normalan, da ne kažem lud. Ono što je mene možda u zadnje vrijeme posebno zasmetalo to je izjava gospodina Ante Sabodola, ravnatelja HANFA-e koju je izrekao na kako kako se zove ovaj, Konferenciji Zagrebačke burze u Rovinju. Ja doslovce želim citirati njegovu izjavu kako je mediji prenašaju, da nitko više nikoga neće pitati u Hrvatskoj za prvi zarađeni milijun, pretpostavljam da ste mislili na eura ili marke, ne valjda kune, ali za sve druge hoće jer je prošlo vrijeme netransparentnog trgovanja, gotovo citat, doslovce tako ste, su mediji prenijeli vašu izjavu. Svi mi znamo da je na taj način tamo negdje '60-ih, '70.-ih govorio Onasis međutim to na takav način nisu govorili oni koji su morali nadzirati Onasisa. Ali isto tako ćemo se mi složiti da je tamo bilo riječi o nekoj drugoj zemlji u neko drugo vrijeme, a sve što čini vrh hrvatske politike, ja ne znam, to je neki politički apsurd valjda u cilju da se amnestira sav banditizam kroz pretvorbu i privatizaciju koji se dešavao '90.-ih godina. Interesantno je da je ta izjava gospodina Samodola, ravnatelja HANFA-e izašla nakon one antologijske da je revizija pretvorbe u Hrvatskoj ispunila svrhu. Ono što međutim sigurno pozdravljam kada je riječ o HANFA-i to je vaš angažman oko Liburnija Hotela, pa i oko gdje vidimo da su dobro zaradili i Sir Čović i dioničari, pa i država je dobro zaradila, neke dvije i pol milijarde kune, ali i Actavis koji je u 4 mjeseca koliko je bio prisutan na hrvatskom tržištu iz ove zemlje izvukao ili iz tog poduzeća preko 100 milijuna kuna. To je isto priča koju bi valjda trebalo otvoriti. Međutim eto nakon prodaje Plive od sutra izgleda da će na najvećem gubitku biti hrvatske opće bolnice, bolje rečeno njihovi vlasnici, to su županije. Jer sumnjam da će Barr nakon što je uložio gotovo 15 milijardi kuna u tu transakciju čekati na isplatu lijekova kao što je to sada uobičajeno od nekih 180 do 300 dana. Zašto to govorim? Da bi možda ministra financija stvarno angažirao na neki način da se razmisli kako jednostavno preći preko ove situacije financiranja općih bolnica gdje se kao njihovi osnivači točnije vlasnici pojavljuju županije koje redovito imaju prihode neusporedivo manje no što su prihodi općih bolnica. Nema opće bolnice u Hrvatskoj koja nema ogromne dubioze od one u Šibeniku Zadru, Puli, Dubrovniku, šta ja znam gdje sve ne. U pravilu čak te dubioze prelaze proračunske veličine njihovih osnivača, tj. županija i bojim se da će nam se dogoditi ono što nitko zapravo ne želi a to je da će se taj zdravstveni sustav urušiti. Utoliko je i sudbina Plive bila više nego interesantna pod uvjetom da smo je mogli još tamo devedeset i neke godine zadržati u našemu posjedu. No, eto, sa time još jedanput ću reći da ovo izvješće o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, odnosno Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranje i direkcija za nadzor društva za osiguranje za 2005. godinu IDS prihvaća sa tim jednim osvrtom prije svega na mirovinske fondove. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Luka Roić. Izvolite.

Pred nama je jedno vrlo specifično godišnje izvješće za 2005. godinu kojeg je nama zastupnicima i Hrvatskom saboru dostavila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, skraćeno HANFA. Izvješće je zbog toga i specifično što ga je izradila jedna državna institucija, a odnosi se na djelovanje tri druge državne institucije. Institucije kao što je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Direkcije za nadzor društava za osiguranje. Naime kao što je u uvodu izvješća rečeno, ove tri institucije prestale su sa radom 1. siječnja 2006. godine i s tim danom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, HANFA kao njihov pravni slijednik. Ona je sukladno preuzetim obvezama izradila objedinjeno izvješće za 2005. godinu o radu ugašenih institucija i dostavila ga kao što joj to i zakon nalaže, Hrvatskom saboru na razmatranje. Najveći dio izvješća posvećen je radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske što je i razumljivo s obzirom da je njezina i njezin djelokrug rada i nadležnosti bio daleko veći od preostale dvije institucije. Prema navodima u samom izvješću Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske tijekom 2005. godine obavljajući svoj osnovni zadatak, a to je efikasna regulacija i nadzor tržišnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, aktivno i sustavno djelovala na cijelom tržištu kapitala. Ovakva ocjena rada komisije dana na samom početku izvješća povlači se i kroz čitav pregled rada komisije kojeg je ponovno napominjem, pisala nova uprava novoosnovane agencije. Da previše ne zamaram brojkama o izdanim rješenjima vezano uz izdavanje korporativnih obveznica, komercijalnih zapisa, izdavanje dionica javnom ili privatnom ponudom, preuzimanja dioničkih društava, odobrenju rada novih investicijskih fondova, obavljanjem nadzora nad velikim brojem sudionika po svojim nadzorom, a po svojim nadzorom komisija je krajem 2005. godine imala dvije postojeće burze u Hrvatskoj, središnju depozitarnu depozitarnu agenciju, 25 brokerskih društava, 15 banaka, 102 brokera, 47 investicijskih savjetnika, 56 otvorenih i 6 zatvorenih investicijskih fondova te sva dionička društva u prvoj burzovnoj kotaciji kao i kotaciji javnih dioničkih društava. Želim istaknuti samo dva događaja iz prošle godine, a to su preuzimanje "Sunčanog Hvara" i preuzimanje "Liburnija rivijera hoteli" d.d. Opatija. Preuzimanje "Sunčanog Hvara" ponovo privatizacija na hrvatski način, javno privatno partnerstvo, a za Hvarane i Hvar sramota i nenadoknadiva šteta makar u prvoj godini rada takvoj preuzimanog preuzimanog javnog partnerstva sa bezbroj hotela koji su ostali zatvoreni, sa bezbroj hotela koji nisu uspjeli obnoviti i svoje kapaciteta u zadanom roku, sa smiješnim i gotovo porugujućim ponudom jednog kupališta koje se ovu godinu naplaćivalo do 700 kuna za dnevni ležaj na jednoj običnoj ležaljci bez ikakvog sadržaja. Sramota za turistički grad kao što je Hvar, sramota za turizam Hrvatske, sramota za svih nas. Po dva gosta bili su dnevno na toj plaži, a pokušavala se prodati priča o velikom gospodarskom, ekonomskom i svakom drugom bumu hvarskog turizma sa javnim privatnim partnerstvom gdje su veliki belosvjetski milijarderi došli uložiti svoje pare, a ja vas uvjeravam treba dobro pročešljati taj ugovor i vidjeti koliko je toga uloženo i da li je uopće išta uloženo. Ja o onome što sam ovu godinu šeću po Hvaru vidio, ništa nije uloženo, jedan hotel je ušminkan

upravljača nije bilo na Hvaru. I pozivam ovom prigodom da se ostave takvog posla i da puste ljude koji znaju se baviti turizmom, koji su se godinama, 140 godina bavili turizmom, da nastave svoj posao na onaj način na koji su to radili i do sada i da se okane nama prodavati pamet i prodavati nam ono što zaista neznaju i ono zbog čega su došli opljačkati ovaj narod i opljačkati svih nas, a posebno ću se ovdje osvrnuti za slučaj preuzimanja "Liburnije rivijera hotela" komisija je dodijelila veoma hrabro, ali na zakonom utemeljeno rješenje donijela kojim je podsjećam poništila pod a) transakciju prijenosa 182 tisuće 152 dionice izdavatelja "Liburnija rivijera hoteli" d.d. Opatija Hrvatskog fonda za privatizaciju Zagreb na društvo "SN Holding" d.d. Zagreb i pod b) transakciju prijenosa 72 tisuće 258 dionica izdavateljima "Liburnija rivijera hoteli" d.d. Opatija sa Hrvatskog fonda za privatizaciju na društvo "Dom Holding" d.d. d.d. Zagreb, a središnjoj depozitarnoj agenciji naložila da bez odgode prenese navedene dionice s računa "SN Holding" i "Dom Holdinga" ponovo na račun Hrvatskog fonda za privatizaciju. Takvim svojim, ponavljam, vrlo hrabrim i na zakonu utemeljenim rješenjem, članovi komisije pomogli su, a ne kako se to spekuliralo u medijima isticalo Vladi Republike Hrvatske i njezinom premijeru optuživši tadašnjeg predsjednika komisije da time čak kupuje svoju fotelju u budućoj novoj agenciji nego su spriječili vjerojatno i još jednu od mnogih pljački na hrvatski način. Interesantno je ovdje istaći da su upravo tadašnji predsjednik komisije, uzgred rečeno član HSS-a i tadašnji i sadašnji i dvoje članova komisije koji su glasovali za ovakvo rješenje razriješili dužnost s 1. siječnjem ove godine i Vlada nije našla razloga za njihovo ponovno imenovanje u novoj agenciji, dok je jedini član komisije koji je glasovao protiv ovakvog rješenje dobio mjesto člana uprave u novoosnovanoj agenciji. Čestitam! I upravo što je kolega Kajin govorio, jel' to možda nagrada za to što je upravo želio sudjelovati u rekao bih privatizaciji, odnosno na naš način na naš način kao što je to do sada uglavnom bilo uvijek protiv interesa hrvatskog i hrvatskog naroda, a ne za račun nekoga, odnosno za iste te ljude za koje bi se trebao zalagati. Pozitivno mišljenje o radu za 2005. godinu uprava HANFA-e dala je ne samo Komisiji za vrijednosne papire Hrvatske nego i Agenciji za nadzor financijskih, mirovinskih fondova i osiguranja i direkciji za nadzor društava za osiguranje. Stoga mi u HSS-u ćemo podržati ovo Izvješće za 2005. godinu o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i direkcije za nadzor društava za osiguranje, a budućnost će pokazati da li je objedinjavanje ove tri agencije, institucije s obzirom na njihov vrlo dobar i višegodišnji uspješan rad bio potreban ili ne. Vjerojatno će već izvješće HANFA-e o svom radu za 2006. godinu dati djelomično odgovor i na ovo pitanje. Da zaključim, mi u HSS-u podržat ćemo izvješće koje je nama predočeno sa svim ovim rezervama o kojima sam govorio u samom osvrtu na izvješće. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospodine predsjedniče Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kolegice i kolege. Ovo Izvješće smatram značajnim jer ono pokazuje stupanj razvoja financijskog tržišta, ali i rezultate nadzora koji su važni za stabilnost financijskog sustava, za poduzimanje mjera i radnje i za očuvanje tog financijskog sustava. Podaci koji se iščitavaju iz ovog Izvješća govore o jednoj vrlo intenzivnoj aktivnosti i na tržištu vrijednosnica, na mirovinskom tržištu i tržištu osiguranja i upravo zbog toga je iznimno važno dakle provoditi mjere za otklanjanje eventualnih nepravilnosti. Tijekom 2005. godine u Republici Hrvatskoj osnovano je 15 novih otvorenih investicijskih fondova, a jedan zatvoreni investicijski fond za nekretnine i povećanje broja otvorenih fondova kroz godinu rezultiralo je povećanje ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova i to za 95% u odnosu na isto razdoblje za 2004. godinu. Rast neto imovine otvorenih investicijskih fondova očekuje se u narednim godinama. No uz to povećavao se i broj društava za upravljanje investicijskim fondovima što dovodi do zaključka da se paralelno sa interesom za investiranje u pojedinu vrstu fondova povećavao i interes same industrije za osnivanje društva te pronalaženjem novih vidova ulaganja. Ono što također, dakle zaključno sa 31.12.2005. godine registrirano je 56 otvorenih investicijskih fondova, 6 zatvorenih investicijskih fondova, jedan Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i jedan Umirovljenički fond. Ukupna imovina kojom u ovom trenutku upravlja, upravljaju svi investicijski fondovi iznosi 12 milijardi 481 milijun 661 tisuću 886 kuna te je isto tako registrirano 22 društva za upravljanje investicijskim fondovima. Ono što smatram važnim podacima, a to je da su tijekom 2005. godine komisija je riješila ukupno 43 zahtjeva za odobrenje objavljivanje ponude za preuzimanje dioničkih društava od čega su 42 zahtjeva odobrena što predstavlja 33 postotno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je jedan zahtjev odbijen. Od 42 odobrene ponude za preuzimanje tijekom 2005. godine niti jedna se nije odnosila na preuzimanje društva za osiguranje dok se njih 6 odnosilo na preuzimanje banaka. Tijekom 2005. godine kao i 2004. godine gotovo jedna trećina svih preuzimanja odnosila se na dionice turističkog portfelja. Tako je nastavljen trend konsolidiranja u turističkom sektoru. Komisija za vrijednosne papire tijekom 2005. godine zaprimila je 957 predmeta od čega 303 upravna predmeta i 654 neupravna predmeta te održala ukupno 52 sjednice. Od ukupnog broja predmeta riješeno je 847 predmeta, a ostalo neriješeno 60 neupravnih i 50 upravnih predmeta. Nepravilnosti je bilo u poslovanju i Odbor za nadzor je dao, je predložio preko 100 prekršajnih prijava i tijekom 2005. godine na osnovu prijava Komisije sudovi su u Republici Hrvatskoj donijeli 67 meritornih, odnosno formalnih odluka presuda i rješenja. Prema izvješću Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja vidljivo je da je mirovinsko tržište u Republici Hrvatskoj nastavilo s rastom u 2005. godini pa je tako ukupna neto imovina obveznih mirovinskih fondova povećana za 48,03% i na kraju je iznosila 11,7 milijardi kuna. Broj članova mirovinskih fondova porastao je za 7,33% te je na kraju godine

Sa poslovanjem su započela još dva otvorena dobrovoljna mirovinska fonda čime je ukupan broj fondova porastao na 6. Ukupna neto imovina iznosila je 206 milijuna kuna, odnosno što čini rast od 115,5% u odnosu na prethodnu godinu. Članstvo u mirovinskim fondovima također je porastao pa tako u 2005. godini je bilo ukupno 51 tisuća 158 osiguranika što je za 70,29% više nego u 2004. godini. U svezi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova čiji pokrovitelji može biti poslodavac, sindikat ili udruga pripadnika samostalnih djelatnosti udvostručio se tako da je na kraju godine poslovalo ukupno 8 fondova. Na kraju 2005. godine zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi imali su ukupno 5 tisuća 336 članova i neto imovinu od 21,5 milijuna kuna, a prinosi koji su ostvarili iznosili su do 15,22%. Iz svih navedenih podataka razvidno je da je Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja tijekom 2005. godine provodila nadzor nad mirovinskim društvima i fondovima, mirovinskim osiguravajućim društvima te nad središnjim registru osiguranika. Također u 2005. godini nije bilo većih povreda zakonskih odredbi izuzev uočenih manjih nepravilnosti za koje su mirovinskim društvima propisani rokovi ispravka, a što su oni i poštovali. Prema podacima direkcije za nadzor društva za osiguranje hrvatsko tržište osiguranja u 2005. godini karakterizira nastavak visokih stopa rasta koje su u segmentu neživotnih osiguranja iznosile 7,8%, u segmentu životnih osiguranja 20,8% dok ukupna premija osiguranja u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 10,9%. Osigurateljna djelatnost u cjelini ostvarila je u 2005. godini neto dobit u iznosu od 238,7 milijuna kuna. Gubitak u visini od 66,7 milijuna kuna zabilježen je kod pet društava za osiguranje a neto dobit u visini od 304,5 milijuna kuna kod 20 društava. Vlasnička struktura društva značajno je promijenjena u 2005. godini u korist društava sa većinskim stranim kapitalom koji je u 2005. godini bilo 14 a 11 s većinskim domaćim s većinskim domaćim kapitalom. Direkcija za nadzor društva za osiguranje obavila je nadzor kod 6 društava za osiguranje, jednog društva za posredovanje u osiguranju i 15 društava za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Djelomični nadzor obavljen je u djelu primjene temeljnog premijskog sustava za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti i primjene zajedničkih uvjeta kod 12 od ukupno 13 društava koje provode ovu vrstu osiguranja. Također je proveden i djelomični nadzor knjigovodstvenog načina vrednovanja, ulaganja u dužničke vrijednosne papire kod 13 društava koje obavljaju poslove životnog osiguranja. U provedbi nadzora direkcija je u odnosu na neutvrđene nepravilnosti podnijela 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka izdana su 2 naloga za nadoknadu jamstvenog kapitala, više naloga za otklanjanje nepravilnosti vezani za ulaganje sredstava sredstava kao i vrijednosna usklađenja potraživanja. Zbog nepoštivanja naloga odbijeno je izdavanje jedne suglasnosti i oduzeta je jedna suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave. Na kraju iz sva tri izvješća vidljiv je intenzivan i brzi razvoj financijskog tržišta, vidljivo je da je bilo nepravilnosti i smatram da će prednosti objedinjenog nadzora putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga omogućiti promicanje i očuvanje stabilnosti sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Predstavnici Vlade. Pa upravo vezano za primjere koji su do sad iznošeni a poglavito vezano za primjer "Plive" koji je iznosio i sam ravnatelj, želio bi par odgovora od ravnatelja. Prvo. Ne čini li se vama, meni se čini, da je slučaj je slučaj prodaje "Plive" pokazuje ili manjkavost naših propisa s jedne strane ili pak pokazuje nefunkcioniranje pravne države? Zašto to kažem? Vi ste sami istakli i jučer je to objavljeno da ste podnijeli prekršajnu prijavu protiv gospodina Željka Čovića, direktora "Plive" vezano za povlaštenu povlaštenu kupnju negdje preko 11 tisuća dionica i prekršajno će znači biti kažnjen ako, a ne sumnjam da niste točno utvrdili je li normalno nezakonito je stekao te dionice povlaštene, bit će kažnjen od 100 do do 200 tisuća kuna kolika je zapriječna kazna. A on je zaradio 7 i pol milijuna kuna. Pa svatko bi u Hrvatskoj volio biti tako kažnjen. Zaradi 7 i pol milijuna kuna nezakonito kupnjom nezakonito tih povlaštenih dionica, i onda će biti prekršajno kažnjen od 100 do 200 tisuća kuna. Jel' se vama ne čini da je tu riječ i o kaznenom djelu? Jel' je tu riječ i o kaznenom dijelu? Da li vam se u slučaju cijelog slučaja "Plive" ne čini da su pojedini krugovi imali povlaštene informacije kao i ovi slučajevi što je govorio i Damir Kajin, kao što je govorio i kolega Luka. Znači to je u Americi i u našem zakonu je kazneno djelo. Imati povlaštene informacije da će se krenuti na prodaju "Plive" i onda te informacije dati određenom krugu osoba koji onda u tome su napravili ovo što se dogodilo kod "Plive". Također postoji još jedna druga bitna stvar u kome djelu znam, bile su naznake da ste vi išli i u inspekcijski nadzor u tome djelu, da ste tu totalno samostalni a poglavito me interesira i ona situacija da su mnogi fondovi, mislim da su bili prije svega PBZ-a, su također u to vrijeme kupovali dionice "Plivine" ali su ih prodali prije nego što je dostignuta ova maksimalna cijena što je bila "Barrova" ponuda i na taj način su oni svoje ulagače, oduzeli su im dobit. Situacija koju su mi kazali u bankarskim krugovima a to ne znam da li je manjkavost propisa, volio bi da mi odgovorite, događaju se situacije da pojedini fondovi namjerno, znači vodstvo u fondovima, da bi pomoglo svome rođaku i svojti primjerice počne fond kupovati dionice od firme privatne što je ima taj rođak i na taj način automatski se, par puta ste spriječili, dolazi do situacije da se cijena dionica diže i onda taj čije jesu automatski sve prodaje. Znači to su svi oblici gdje je to svagdje u zakonodavstvu vani, to su kaznena djela i ovdje na ovome slučaju "Plive" i na tome slučaju, očito je u slučaju gospodina Čovića, da je zakon manjkav, ako se ta povlaštena kupnja ne može poništiti. Mislim da bi bilo dobro radi nas ovdje i radi hrvatske javnosti da dobijemo odgovore. Da li u ovima slučajevima je dokaz, primjerima da su nam manjkavi zakoni ili da ne funkcionira pravna država, jer situacija će postati sve više i više bit će takvih ili sličnih slučajeva, poglavito uz ovaj dio, to su vam vjerojatno i vi znate za te informacije kako i na koji način fondovi pokušavaju da bi digli cijene dionica čak i svojih. Imao sam čak i primjera što ću vam reći, neću javno govoriti da su članovi uprave fonda imali svoje firme pa su počeli kupovati na burzi u ime fonda.

Da. Tražim ovu kronologiju stjecanja tih dionica ali je nisam u tom kratkom vremenu uspio naći ali sam o tome govorio pred recimo 20.-tak dana za ovom govornicom. Nije ovdje riječ gospodine Kovačeviću dobiti od 7 milijuna kuna nego cca. 27 milijuna kuna. Znači na temelju ovih kupovanja tih povlaštenih dionica sa pravima iz godine 2001., 2003. itd. Istina dio tih dionica u iznosu od nekoliko stotina tisuća kuna darovao je gospodin Čović u dobrotvorne svrhe a ostalo je darovao vlastitoj obitelji. platite 100 tisuća kuna prekršajne kazne, maksimalno 200 tisuća a odnesete 27 milijuna kuna. Nije loše za početak. Na tragu onog prvog milijuna kuna kojega kojega gospodin Ante Samodol ne bi pitao hrvatske tajkune kako su do njih ili do njega došli. Mislim da je, još jedanput ću se na to osvrnuti, na onu famoznu izjavu da nitko u ovoj zemlji nikoga više neće pitati za prvi zarađeni milijun ali za sve druge hoće jer je prošlo vrijeme netransparentnog trgovanja. Evo ovo je jedan primjer tog netransparentnog trgovanja, ali vidimo da i s prekršajnim postupkom na kraju netko odnosi iz jedne ustanove koja je do jučer bila u dominantno hrvatskom vlasništvu preko 25 ili 27 milijuna kuna. Ono što naročito boli da ti ljudi su trebali skrbiti o toj nacionalnoj imovini, a ne krčmiti je kako Zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa poštovani kolega, baš se zahvaljujem na tome dijelu da se, točno javnost zna koliki je iznos manager godine Željko Čović koji je upropastio Plivu, a sebi pomogao, koliki je on iznos zaradio zbog toga što je tako uspješan, a vidimo sad u kakvoj smo situaciji i upitna je situacija kakva će biti danas, sutra, da li će se Barr ponašati na način što se treba ponašati ili će doći do problema uopće lijekova, nabavke, proizvodnje, svega ostalog.

A odnosi se na isti problem. Ukoliko je predsjednik uprave Plive gospodin Čović nezakonito stekao dobit povlaštenom kupnjom dionica i razlikom u cijenama koje je postigao, ovdje se spominju sume od 7 do 27 milijuna kuna i pošto je gospodin Samodol pokrenuo postupak koji bi trebao utvrditi o čemu se radi, ukoliko se utvrdi da se radi o nekim protuzakonitim radnjama, onda mislim da kuna može biti do 200 tisuća kuna, može biti zamijenjena nečim drugim jer kod nas postoji i institut oduzimanja nezakonito stečene imovine. To će ovisiti o tome što će utvrditi postupak kojeg ste vi gospodine Samodol pokrenuli i mislim dakle da se ne mora zadržati samo na nivou prekršajne kazne do 200 tisuća kuna, da se može i oduzeti ta imovina ukoliko se u postupku utvrdi da je ona stečena nezakonito. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa gledajte gospodine Jurjeviću, ja sam govorio s toga stajališta, prekršajna prijava ukoliko u zakonu nije predviđeno da se oduzima i protupravno stečena imovinska korist, onda oni to ne mogu tražiti, ukoliko zakonom nije predviđeno. Znači za oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi kad je riječ o prekršaju mora postojati i ova odredba zakonska da se oduzima protupravno stečena imovinska korist. Al' sam ja zbog toga i rekao da se meni čini da to je riječ ne o jednom nego o stjecaju kaznenih djela, kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti i kaznena djela iznevjera povjerenja. I onda u takvom postupku se automatski ide i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi, ali molio bih šire objašnjenje i samog predlagatelja. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Ante Markov. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Ovo Izvješće je dobar povod da se malo prisjetimo i da pokušamo u kontekstu ovog Izvješća osvrnuti se na naprosto kakvo je danas i kakvo je jučer i kakvo će sutra biti stanje u financijskom sektoru u Hrvatskoj. Naravno prije sedam, osam godina došlo je do konsolidacije realno financijskog sektora, prije svega sektora banaka, financijskih posrednika koje su unatoč potpuno negativnoj strukturi te konsolidacije, a to je činjenica da gotovo 90% se nalaze u vlasništvu stranih banaka, no unatoč toj potpuno negativnoj konstataciji i činjenici, činjenica je i druga da se taj sektor konsolidirao, da je on u odnosu na realni sektor napredovao toliko brzo da se danas gotovo ne mogu uspoređivati ta dva glavna sektora u jednom gospodarstvu. imao svoje muke i u sustavu nadzora, ima ih i danas. Kontrola i nadzor nad tim dijelom bankovnog sektora bila je često tema rasprava u ovom Parlamentu. Naravno usporedno sa rastom tog sektora i nebankovni sektor je žestoko počeo napredovati i zauzimati sve veće mjesto u ukupnoj ukupnoj strukturi hrvatskog gospodarstva, pa evo ravnatelj je spomenuo i neke brojke, koliko je učešće u bruto društvenom proizvodu u smislu tendencije rasta. Naravno takva tendencija rasta Hrvatsku je ili bolje rečeno većinu hrvatskih građana je dočekala nespremno. Znači nespremnost, neinformiranost i neznanje su jedni od ključnih razloga zbog čega hrvatski građani nemaju i ne mogu imati osjećaj da mogu sudjelovati u velikoj velikoj podjeli dobiti koja se počesto gotovo sukcesivno događa na ovim prostorima. I realno osjećaju da netko drugi uzima dio tog kolača, dio tog kolača koji su na neki način svojim radom oni Bilo da je u pitanju Pliva, bilo dionice bilo koje hrvatske tvrtke. Naprosto građani sa pravom osjećaju da ne sudjeluju u onome u čemu bi mogli sudjelovati. Što mislim kazati? Naši građani imaju jednu ogromnu štednju na hrvatskim bankama, pod navodnike hrvatskim, nisu hrvatske nego su u vlasništvu stranaca i tu svoju ogromnu kapitalnu moć iz razloga što ovo društvo nije našlo za shodno da ih uputi kao što su to neke druge zemlje učinile, da mogu na financijskom nebankovnom sektoru ostvariti daleko veće prinose, da mogu sudjelovati u tim prinosima i da budu, da mogu biti kapitalni nosioci, oni to ne rade. Nitko im ne daje informacije o tome. Nitko ih ne educira, štoviše te informacije se diskrecijski čuvaju. I što je problem u svim mjerama, što je problem u svim postupanjima kada se, kada krene javno prikupljanje ponuda, kada krene javna objava, kada bilo što krene? Tada mora to biti potpuno jasno i isto za sve. Ako je to, ako je došlo do proboja informacije mjesec dana prije, to je svugdje na svijetu jedna od najstrašnijih kazna. Jedna od najtežih povreda zakona je kad dobijete diskrecijsku informaciju i s njome kupite dionicu koja je tada vrijedila 500, a sutra je prodate po 800. Ali još je gora po meni sankcija za naše građane opće nepoznavanje mogućnosti da se više zaradi na nebankovnom tržištu, na tržištu koje se silno razvija i gdje oni jako uski broj i krug ljudi koji ima informacije, znanje i mogućnost izuzetno puno može zaraditi. Međutim, ta zarada se uvijek prelijeva na nekoga drugog. Znači, veliki prihodi koje su pojedinci ostvarili uzrokuju nedostatak u realnom sektoru koji zbog toga se bori da li će mjesečna plaća iznositi prosječno 2 tisuće ili 2 tisuće i 400 jer netko naprosto u zatvorenom sistemu svake ekonomije mora platiti nečiji napredak. Ne može nitko napredovati ako netko pritom nije zakinut, to je vrlo jednostavno. Ne postoji nijedno drugo utvrđeno pravilo osim toga. Nekome mora biti slabo da bi nekome bilo dobro. Tako je u ekonomiji, tako je u globalnom svijetu, tako je u gospodarstvu, tako je u svemu. Da se vratim na ovo izvješće koje je objedinjeno i zbog toga je pomalo i čudno jer je agencija nastala 1. siječnja ove godine a odnosi izvješća za tri državna tijela agenciju, Komisiju za vrijednosne papire, Agenciju za nadzor mirovinskih fondova i Direkciju za nadzor društva za osiguranje. Naravno, da li je dobro što smo objedinili sve tri državne institucije, to će vrijeme pokazati. Može biti da je dobro da možemo locirati kritiku kad ona treba da postoji ali i pohvalu kad treba kazati da je uspješno nešto napravljeno i pojedinačne slučajeve ja ne želim iznositi niti želim sada kroz njih raspravljati o vrlo važnoj temi i ovom izvješću koje je kao izvješće prihvatljivo jer je sačinjeno metodologijom i načinom na koji se izvješće radi, a može se kazati pa i ova sadašnja Agencija za nadzor financijskih usluga usluga je premlada da bi se na nju svalila neka kritika ili neka odgovornost koja zasigurno proizlazi iz ukupnog odnosa kojeg imamo na ovom dijelu nebankovnog financijskog tržišta ali zasigurno mora se postaviti ovo temeljno pitanje zbog čega i zašto hrvatski građani, opet se vraćam na to, imaju toliko i toliko svoje štednje u bankama gdje se prinosi realno su daleko manji ako pratimo samo "Poslovni klub" Hrvatske televizije nego bilo gdje na nebankovnom tržištu gledajući vrijednosti vrijednosti dionica, mogućnosti bilo kojeg ulaganja na tom dijelu financijskog tržišta. Zbog čega naprosto potencijal koji imamo u ovom društvu i to ne samo potencijal naših građana nego i potencijal koji proizlazi kroz fiskalne potencijale i kapacitete ovoga društva na svim razinama. Ne možemo drukčije, solidnije pa možda pomalo i hrvatskije koristiti u smislu jačanja onih financijskih potencijala koji su još preostali a vrlo malo banaka imamo u tom dijelu koji su preostali a ne nalaze se pod nadzorom stranih pravnih i fizičkih osoba da kroz njih upravo multiplicirano fiskalne potencijale ove zemlje, a naravno da se na to treba gledati i otvaranjem ovog nebankovnog sektora koji apsolutno ima ogromne potencijale jer u svakoj zemlji koja je u u jednom prijelaznom periodu gdje se tek pokušavaju stvoriti dobre pozicije na bankarskom i nebankarskom tržištu, tamo je promet i tamo su vrijednosti prinosa daleko veće nego na ukupno sređenim tržištima. Prema tome, za desetak godina se naravno neće događati ovakvi slučajevi drastičnog porasta vrijednosti dionica kao što je to u slučaju Plive ali i u nekim drugima jer će doći do potpune konsolidacije tih odnosa i tada neće biti velikih prinosa. Zbog toga je zadaća ovog društva da naprosto kroz financijske institucije, kroz banke ali i kroz javni karakter svake Vlade i svake institucije na bilo kojoj razini stvori jedan osjećaj u društvu da svi mogu biti tamo i da se neće dogoditi diskrecija koja će nekoga zakinuti, da to naprosto nije dio prostora koji treba biti u magli nego da mora biti potpuno jasan, javan i gdje je dobra prilika za hrvatske građane, hrvatska poduzeća ali fiskalne potencijale ovoga društva da naprosto oni zarade a da ne zarade špekulanti, strani posrednici ili banke koje se u većini slučajeva na ovaj ili na onaj način nađu kao korisnici prinosa koji dolazi kroz razno razne transakcije. Prema tome, ja sam želio upozoriti na posljedice ne ulazeći u ovaj sami izvještaj koji je po meni korektan, dobar, može se prihvatiti ali mislim da je ovo dobra prilika da se upravo ovakve rasprave kakve je kolega Pero otvorio naprosto ne bi vodile i da ne bismo povrijedili ne pojedince nego da ne bismo povrijedili ovaj sektor a ovaj sektor je vrlo bitan za svako društvo, ovaj sektor je u svim društvima koji pripadaju društvu kojem zasigurno pripada i Hrvatska vrlo bitan za stabilnost. On može biti upravo ona injekcija koja će realnom sektoru u situaciji kad imamo strane banke koje su vlasnici dati onu potrebnu inekciju realnom sektoru lakše možda nego same banke. Hvala. Replika poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolega! Pa jedan od načina dobivanja egzaktnog pravog odgovora je li sustav funkcionira je i simulacija po metodi uzorka slučaja i ja sam iznio dva, tri uzorka slučaja gdje nismo dobili još odgovor je li tu riječ o manjkavosti u pravnome sustavu hrvatskome ili je riječ o nefunkcioniranju pravne države. takvim načinom i takvim raspravama ako raspravljamo samo o izvješću a da nismo sigurni da je sustav učinkovit odnosno da ima manjkavosti ili u zakonu ili u nekom drugom obliku onda nismo ništa napravili. Zbog toga, vi znate i sami da se u znanosti a i u praksi kod izrade propisa baš radi ova metoda simulacije i po metodi uzorka slučaja. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ja se slažem kolega Kovačević, ali imati u isto vrijeme točnu i preciznu informaciju i imati znanje da sa tom informacijom umjesto da imamo tisuća kuna na računu bilo koje banke možemo ulaganjem u vrijednosne papire zaraditi još pet tisuća kuna i ukoliko je ta informacija sve prisutna i ukoliko financijski posrednici banke žele da ta informacija dođe do njihovih klijenata i da njihovi klijenti budu u mogućnosti zaraditi onda smo došli do pozicije da Vlada se ne treba boriti s time da li će nešto biti javno i transparentno ili ne, tad će ta informacija biti svugdje prisutna. Ali u okvirima kad nemamo informaciju i nemamo znanja i čekamo na one uske kanale da dobijemo informaciju tada imamo problema kojega naravno ne možemo riješiti i taj problem se nažalost ne može riješiti pisanjem nekog članka koji će precizirati sankcije. Jer sankcije su u tom slučaju upravo onakve kakve smo i u primjerima iznesenim, one nisu sankcije radi sankcije. One su sankcije radi principa da se kaže eto mi smo to ipak sankcionirali. 10,36 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. evo govorio sam prije u Klubu ali, i ispred Kluba, ali sad ću se opet vratiti na ove mirovinske fondove. Mi znamo da u Hrvatskoj imamo 4 takva fonda. To su AZ kojim upravlja Alliantz, Erste Plavi fond, Privredna banka Zagreb ili PBZ Croatia ne? Iza čega stoji Intesa ako se ne varam, talijanska financijska grupacija. I kao 4. fond je taj Fondovi su 2004. samo u toj godini uprihodovali dvije milijarde 741 milijun kuna. Neto imovina na dan 31.12. bila im je skoro 8 milijardi kuna. Do konca 2005. 11,7 milijardi kuna. Ove godine će se sigurno to povećati za cirka još 4 do 5 milijardi kuna tako da možemo slobodno govoriti o 15 do 16 milijardi kuna. Ono što je bit cijele ove priče to je struktura ukupne imovine, ulaganja pardon, te imovine tih fondova gdje se od 11,7 milijardi kuna uglavnom ulaže ili bolje rečeno deponira u vrijednosne papire, u državne obveznice i rizik se na taj način razumljivo što je na neki način i dobro izbjegava. U dionice naših tvrtki se ulaže u pravilu ne više od 5% ukupne te neto imovine. Igra se znači na sigurno. To je na neki način rekoh i malo prije dobro, ali govorim to u ovom trenutku kada na neki način kreće totalna rasprodaja Republike Hrvatske. Kada nakon što smo sad prodali Pliva-u, prije toga banaka i tako dalje, ostaju još nekoliko nacionalnih tvrtki poput INA-e. INA-e. Ne daj Bože da se privatizira prekosutra Hrvatska elektroprivreda i možda bi ovdje bez puno rizika ti fondovi mogli pronaći neki svoj interes. Međutim što želim isto tako reći? U čijem su vlasništvu ti mirovinski fondovi? Tko upravlja tim mirovinskim fondovima? Upravljaju odnosno vlasnici su im kao što sam prije rekao stranci. Znači iza toga stoji Alliantz, stoji Erste, stoje PBZ znači rekoh Intesa, Privredna banka Zagreb koja je prodana 1999. godine ako se ne varam za dvije i pol milijarde kuna, tu negdje, a sanirana je prethodno sa gotovo 7 milijardi kuna. Jasno, tu je Raiffaissen i Vidimo da uglavnom te fondove preuzima talijanski odnosno austrijski kapital. Rekoh da je ovdje 11,7 milijardi kuna u pitanju. Znači to je taj novac iz 2005. da je riječ o 15, 16 milijardi kuna iz 2006. godine. U čijem su vlasništvu banke? Jasno, 95% tih banaka u rukama je stranaca ne računajući Poštansku banku i možda još neke manje. Aktiva tih banaka u ovome času je sigurno čini mi se preko 300 milijardi kuna. Znači stranci upravljaju, ako imamo na umu da je riječ o 300 milijardi kuna sa nekih 270 milijardi kuna. Kreditni angažman čini mi se da je prošle godine tih banaka bio negdje oko 120 milijardi kuna. Pretpostavljam da će ove godine biti najmanje 150, možda i 160, 170 milijardi kuna. investicioni, privatno investicijski fondovi? Jasno, isto tako u rukama stranaca. Što hoću reći? Isto vrijedi i za HT. 49% je u rukama stranaca. Za INA-u. Tamo smo prodali onaj paket od 25% plus jedne dionice. Sada je u tijeku prodaja sljedećeg paketa od 15 odnosno 17% što će reći da će do kraja ove godine država Hrvatska ustupiti stranim ulagačima 40 ili 42% vlasništva INA-e sa gotovo apsolutno upravljačkim pravima. Želim reći to da država neka štiti nacionalnu imovinu, a neka male građane puste da sa svojim, po svome rade što hoće. Ono što je dobro prinos se ostvaruje. On je u prosjeku negdje 5,82%. Vidimo da su ti prinosi tih mirovinskih fondova otprilike tu negdje iznad onih koji se ostvaruju u ostvaruju u bankama. I ono što je najbitnije da su ti prinosi kod tih fondova sigurni bez obzira što je zapravo riječ o tvornicama novaca. Malo prije kad smo spominjali slučaj PLIVA-e vidimo poglavito za one koji vode te sustave. Ono što je isto tako zanimljivo to su dobrovoljni mirovinski fondovi. Tu nažalost stvari nisu tako dobre kao kod ovih ostalih fondova jer tu imamo svega nekih 30-tak, 40-tak tisuća članova. Znači onih koji koji žele izbjeći sudbinu tzv. novih umirovljenika kojima je u ovom času prosječna mirovina 1244 kune. Ponavljam 1244 kune, starima je negdje oko 700 kuna više, 1928 kuna. Jasno ne računajući uz sve to određene iznose koji se polugodišnje kroz formu obeštećenja vraćaju tzv. starim umirovljenicima. Riječ je kod njih o 423 tisuće i 34 njih, a u prosjeku im se vraća negdje 27 tisuća kuna. Za kraj što želim reći? A upravo ovo financijsko izvješće komisije za vrijednosne papire najbolje oslikava tu sliku. Strani kapital Hrvatskom. Samim time jasno i bankama i mirovinskim fondovima i dobrovoljnim fondovima. I privatno-investicijskim fondovima i velikim nacionalnim, gospodarskim sustavima. Znači ne samo bankama, ali preko banaka kad smo u onom trenutku to učinili de facto financijsku, svoj financijski suverenitet prenijeli na one dioničare koji stoje iza tih banaka, a koji imaju svoja prebivališta, boravišta razumljivo u jednoj Austriji, u Njemačkoj, u Italiji i tome Ono što je sigurno u svemu tome dobro da nakon 2000. godine nama banke ne propadaju onom, pod navodnicima, "dinamikom" na onaj način kao što se to dešavalo do 2000. godine s izuzetkom jasno Riječke banke, možda još nekih manji. Ali nažalost od te jedne nacionalne suverenosti kao što sam rekao prije nama će ostati samo zastava, samo grb, samo himna i jasno nacionalne reprezentacije, s time da oni koji igraju u njima uglavnom također igraju u stranim klubovima. Što je tu je. Formirali smo gospodo takav sustav iz toga nam više nema kamo, ne možemo se izvući. Međutim, još jedanput ću reći, sve što je uspješno, sve što je bilo od nacionalnog interesa nažalost na takav smo način raskrčmili ili ne znam koja bi to generacija ili koliko bi generacija trebalo živjeti u ovoj zemlji da se vratimo na one pozicije, ja bih rekao prije '90. kada smo barem znali što je čije. Svo zlo de facto je počelo u onom trenutku kad smo odlučili prodati sanirane banke, ne mislim pri tome na one koje su bankrotirale, nego one za koje je država izdvojila milijarde i milijarde kuna, a na kraju zapravo bud zašto ih prodala čak bi prodala čak bi se usudio reći samo da bi pojedinci koji su prethodno uglavnom bili ministri zadržali čelna mjesta u tim financijskim institucijama. To je jedna nacionalna sramota. Gospodi Letica bi je možda nazvao nacionalnom izdajom, ali i na taj način je moguće progovarati. Direktori koji su vodili privatizacije banaka zadržali su čelna mjesta u tim bankama, a nacionalni suverenitet otišao je i sami znate, ne nacionalni suverenitet nego financijski nacionalni suverenitet otišao je ili prelio se preko granica. Tu smo gdje smo, iz ove kože se ne može. I sada jasno moramo životariti i pokušati se izboriti za golo preživljavanje sutradan ovih mladih ljudi koji su i danas gore na govornici,

Replika, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** A ja sam očito veći optimista od kolege Matušića. Ja mislim da se gospodin Kajin može popraviti jednog dana. gospodin Kajin i u ime kluba, a i sad pojedinačno govori cijelo vrijeme država ništa ne dozvoljava malom čovjeka. Nek malog čovjeka pusti na miru. Što taj mali čovjek danas radi? Mali čovjek danas, ono što govori o rasprodaji, prodaje stanove u centru Dubrovnika, centru Splita, prodaje sve ono što ima u privatnom, u zaštićenoj jezgri jer su ponude takove da vjerojatno ne može odoljeti tome ili je možda teže održavati ili slično. Pogledajmo, kolega Kajin može pogledati malo što mali čovjek radi u Istri. Kupi bez problema cijelo selo. Da li je to malo ili veliki čovjek to je teško reći. Gradonačelnik jednog grada u Istri kupio je dvorac bez natječaja isto. Prema tome, što ova država smeta, jedino ako se uplete i dokaže da je to nezakonito. A mislim da bi se tu svakako trebala uplesti. Govori također da ne znam mali čovjek ne može prodati 500 kvadrata. Pa odite malo kolega Kajin u okolicu Zagreba, nema tog što se ne prodaje. Tko god nešto ima prodaje i reći ću, nažalost, ne iz potrebe, ne iz potrebe, nego su cijene dosegle stvarno takove veličine da jednostavno ljudi prodaju jer misle valjda da će cijene pasti danas sutra. Tako da ih i ja često podsjećam da imaju i djecu i unuke i nek ne baš ne prodaju sve što imaju. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ne znam tko je taj koji je kupio dvorac u Istri ali znam da se misli na gospodina Jakovičića koji je kupio 300, cca 300 kvadratnih metara. Znate gospodine Markovinoviću koliko je to? 300 kvadratnih metara u tom selu. To je 3 puta manje no što iznosi u Zagrebu vila predsjednika vaše stranke. Poštovani zastupnik Krunoslav, Pero Kovačević, sljedeća replika. to se stalno taji, a ima se puno indicija da je to isto bila pljačka i prevara. A poglavito zbog činjenice da Državna revizija dan danas ne može ući u tijek i postupak postupak privatizacije banaka. Jer da uđe onda bi se vidjelo da je država za 2 milijarde eura oštećena vezano za prodaju Zagrebačke banke i taj bi se slijed samo nastavljao i dalje. A 2 milijarde, što znači recimo za pitanje mirovina, eura, i drugih situacija? Prema tome, ako to ne riješimo nećemo moći obećati bolju budućnost hrvatskima građanima i onda će se ova situacija, bit će još teža i bešćutnija vezano za ovaj oblik globalizacije i vladanja kapitala koji ima samo cilj profit, profit, pa opet profit. Pa s jedne strane prevariti građana, s druge strane prevariti samu državu, državni proračun. To je bit svih problema. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Tu se sa vama gospodine Kovačeviću apsolutno slažem. Državna revizija u sve može ući ali u te privatizirane banke ne može ući. I ono što je gotovo nevjerojatno da to ne smeta ove naše tutore iz Sve ostalo sigurno da, ali ovaj interesantan podataka kada je njihov kapital posrijedi naprosto je nedodirljiv. A zašto je nedodirljiv? Banke su prodane za milijardu dolara, ako za milijardu dolara u ono vrijeme, riječ je o nekih 7 milijardi kuna, govorim o onima koje su sanirane sa tri puta većim iznosima. Tada je možda financijski kapacitet istih sigurno bio ispod 100 milijardi kuna, a danas je premašio 300 milijardi kuna. I zato govorim da smo mi svoj financijski suverenitet de facto prenijeli na ljude koji nemaju domicil na ovim prostorima i što gotovo da spada u red nacionalne izdaje. upotrijebio izraz "raskrčmili" Hrvatsku kao sinonim za privatizaciju. Tu mogu tolerirati taj izraz, ali se ne mogu složiti kolega Kajin s vama da je uvijek i za sve kriv stranac i strani kapital koji je ušao u Hrvatsku. Naime, mi smo ti koji diktiramo pod kojim će uvjetima ući kapital. Mi smo ti koji diktiramo tko se smije zaposliti u tim tvrtkama. Mi smo ti koji diktiramo poreze, pa i poreze na dobit, da li će iznositi više ili manje iz ove zemlje. jedna velika zemlja sa snažnim gospodarstvom 80 do 90% to gospodarstvo je u rukama arapskog kapitala. To nikome ne smeta jer taj kapital je pravilno upotrijebljen za daljnji razvoj drugih segmenata francuskog društva i mi moramo tako početi raditi. Ne fobija na sve što je strano već fobija na uvjete poslovanja koje smo na žalost mi kreirali takve kakvi jesu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Nisam ja nikada rekao da je strani kapital za sve kriv i ne bojim se ja da bude … kapitala, jer sam svjestan ili će kapital doći u ovu zemlju ili će naši ljudi za tim kapitalom iz ove zemlje. Ali isto tako nemojmo prodavati baš sve nacionalne sustave od vitalnog državnog interesa. Prodali smo banke, sada to činimo sa "INA"-om, a sutra ćemo sa Hrvatskom elektroprivredom. To se jednostavno ne čini. I konačno kada spominjete gospodine Dorić i Francusku, upravo ovih dana francuski Parlament ili vlada sve jedno, nije bitno, donio je zakon kojim vitalne nacionalne grane brani od ulaska naprosto kapitala, ne kapitala sa strane nego možda od interesa sa strane, jer na taj način, na neki način se i preuzima država u cjelini. Završni osvrt, predsjednik uprave, Ante Samodol. Izvolite. **Samodol, Ante** Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče izjava ovdje koje je dao uvaženi zastupnik Kajin, ja ga moram korigirati, njegova je izjava potpuno netočna. Ja sam rekao, citiram sebe: "Gospodo ako vas nitko nije pitao za prvi milijun svi ostali moraju biti po zakonu". S tim da naglašavam, da se obraćam brokerima, brokerskom skupu u Rovinju i agencija nije zadužena za provjeru toga prvoga milijuna, ali jest zadužena i uvijek će biti, je i ubuduće ponavljam, da taj milijun se ne multiplicira špekulacijama na tržištu. To je ono što je naš posao svakodnevni, svakoga burzovnoga dana i u tom smislu da uvjetno kažem, ne postanu novi tajkuni. Upravo u tom smislu sam i govorio. Dakle taj milijun, nisam govorio o nikakvim milijunima nego brokerima, radi se o burzovnim špekulacijama. Što se tiče "Plive" i preuzimanja "Plive", gospodine Kovačeviću to je sve zakon. Dakle Zakon o preuzimanju dioničkih društava, ništa drugo nismo mogli poduzeti apsolutno. Vi ćete ovih dana dobiti na klupe Prijedlog izmjene i dopune Zakona o trgovanju vrijednosnim papirima i Zakona o preuzimanju kroz nekih mjesec dana pa možete dakle sve staviti unutra što smo naučili u ovom postupku preuzimanja. Dakle sve što smo postupili proizlazi iz zakona. Na žalost zakon je takav kakav jest. Ali ono što je agencija napravila u ovom postupku, ja mislim da na nju dakle možemo ne samo mi biti ponosni u agenciji nego i Vlada i ovaj Dom jer nismo osramotili apsolutno nikoga, bili smo čvrsti i primjenjivali smo isključivo zakon. Ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi, ali ponavljam gospodine Kajin, dakle nisam se obraćao tajkunima nego smo zapravo našim poslom svaki dan sprječavamo da netko od brokera ne postane tajkun špekulacijama na burzi. Hvala.

citiram: "Nitko više nikoga neće pitati za prvi zarađeni milijun". Pretpostavljam da ste mislili na dolare ili eure, ali za sve druge hoće jer je prošlo vrijeme netransparentnog trgovanja.

i zato kažem da je riječ o moralnom…